Zahvaljujem, sada prelazimo na dnevni red: - Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske Pa vas molim da pozovete predsjednika Vlade i suradnike.

Dakle, Godišnje izvješće Vlade RH, podnositelj izvješća je predsjednik Vlade RH na temelju članka 128. Poslovnika Hrvatskog sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici, dopustite mi kratko uvodno obrazloženje. Predsjednik Vlade jedanput godišnje, na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora u skladu s člankom 217. stavkom 1. Poslovnika, usmeno predstavlja Saboru Godišnje izvješće Vlade u kojem izvještava Sabor o uočenim pojavama, problemima i stanju u društvu kao i o aktivnostima Vlade. Govor predsjednika Vlade o izvješću može trajati najdulje 1 sat. Na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika. Članak 129. Poslovnika određuje da se o Godišnjem izvješću iz članka 128. stavka 1. ovog Poslovnika vodi rasprava. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika. Predstavnik kluba zastupnika u raspravi možete govoriti najdulje 20 minuta. Nakon provedene rasprave, predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje koje može trajati najdulje 20 minuta a u raspravama nije dopuštena replika. Sada bih molio predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića da podnese izvješće, izvolite. Ines (MOST)** Poštovani predsjedniče Sabora, tražim stanku kako bi se moj klub konzultirao u vezi katastrofalnog izvješća o stanju u psihijatrijskom skrbi djece u Hrvatskoj. Na situaciju je Na situaciju je upozoreno u više navrata, ministar Kujundžić je za to znao, trenutno u Hrvatskoj skoro 100 000 djece ima neki oblik psihijatrijskih tegoba koje je potpuno zanijekao ministar Kujundžić, u novom nacionalnom planu bolnica prekrižio i ne postoji dječja adolescentna psihijatrija zbog čega smo dovedeni u situaciju da o toj djeci se neadekvatno skrbi. U dva navrata pravobraniteljica za djecu ga je na to upozorila, tražila da se pod hitno o tome očituje jer je zanemareno način na koji se brine o djeci i trenutno do Rijeke do Dubrovnika nemate niti jedan krevet za djecu sa psihijatrijskim tegobama. Trenutno u Hrvatskoj imate samo 37 dječjih psihijatara u odnosu na 500 onih koji liječe odrasle osobe. Zbog toga je ministar upozoren u dva navrata a Europa nas je ponovno u ovom izvješću koje stiglo proteklih dana na to upozorila. Ministar je to propustio i u nacionalnom planu razvoja bolnica potpuno ukinuo dječje i adolescentne krevete u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji. To je skandalozno, na to je upozorila i pravobraniteljica za djecu i zbog toga je tražila obzirom da ministar je to potpuno zanemario, tražila je hitno sazivanje tematske sjednice saborskog Odbora za zdravstvo koja će se desiti, molim stanku od 10 minuta kako bi se moj klub o tome konzultirao.

tražim stanku na istu temu s obzirom da je prema prošlotjednom izvješću Vijeće Europe koje analizira uvjete u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež, utvrđeno da liječnici vežu djecu, vežu ih, da djeca nemaju pristup sanitarnim čvorovima, da nemaju pristup dvorištu, da se cijelo vrijeme nalaze u zatvorenom prostoru i da dijete nema čak niti 6 m2 propisanih zakonom da se dakle djecu drži kao stoku u 21. stoljeću i da je na cijelo to stanje pučka pravobraniteljica izvijestila Vladu i ministra zdravstva Milana Kujundžića a on 2 g. nije odgovorio odgovorio na upit pučke pravobraniteljice. Dakle, jesu li to uspjesi Vlade koja dopušta da se psihički bolesna djeca tretiraju kao da su u srednjemu vijeku, kao krajnje nehumano, krajnje okrutno i surovo dok mi istovremeno dajemo 40 milijardi kn za zdravstvo, za rupu bez dna i da nam ovdje u Sabor netko dolazi pričati o uspjesima zdravstva i o nekakvoj sanaciji dugova koja će ponovno podmirivati hrvatski građani a nismo u stanu pružiti najosnovnije usluge, nismo u stanju odgovoriti na obični e-mail 2 g. U Zagrebu gdje udaljenost između Ureda pučke pravobraniteljice i Ministarstva zdravstva se mjeri 15 min hoda. Znači to je doista skandalozno, to je poražavajuće i iz toga razloga mi u našemu klubu tražimo da smo znali kako dalje postupati. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, s obzirom da ovo izvješće pokriva vrlo širok spektar pojava, problema i stanje u društvu kao i aktivnosti Vlade, ja ću sukladno Poslovniku dati stanku od 10 minuta. Znači nastavljamo u 10 sati i 37 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmemo svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa radom. Dakle kolega Maras ako tražite stanku nećete ju sada dobiti nego nakon izlaganja predsjednika Vlade, imali ste priliku, pozvao sam, tako da je ovo čisto opstrukcija i to neću dozvoliti. Izvolite, recite. Gospodine predsjedniče, ja bih vas molio da omogućite poslovničku… …/Upadica predsjednik: Ne, neću omogućiti jer ste imali priliku i ovo je opstrukcija./… Zadnji put ste imali takvu situaciju sa gospodinom Šukerom pa ste mu omogućili da se naknadno javi. Ja vas mi imamo pravo poslovnički tražiti stanku 10 minuta. U međuvremenu se desila jedna vrlo važna situacija, znači između ovih 10-ak minuta, ja to nisam znao i sada želim to izložiti, u čemu je problem?

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Danas imam čast izvijestiti o radu Vlade u drugoj godini mandata u koju smo osiguravši i političku i gospodarsku stabilnost nastavili i započeli s promjenama koje život naših sugrađana čine kvalitetnijim. Izgradnja uređenijeg društva i poticajnog gospodarskog okruženja danas je važnija nego ikada, kako bismo reformama i posvećenim radom u narednom vremenu uhvatili korak sa državama koje su u EU ušle gotovo desetljeće prije nas. Radi potpunijeg razumijevanja naših aktivnosti moram podsjetiti da smo kod preuzimanja odgovornosti za upravljanje Hrvatskom zatekli podijeljeno društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, negativne demografske trendove, neodrživ mirovinski sustav i veliki broj blokiranih građana sve to uz preveliko porezno opterećenje, ne sređene javne financije, sporo korištenje europskih fondova i provođenje strukturnih reformi. Uz to imali smo krizu sistemskih razmjera u Agrokoru kao i brojna druga naslijeđena pitanja gospodarske tranzicije. Svjesni smo da su negdje rezultati brži a da je negdje potrebno više vremena ali sasvim je jasno da reforme koje provodimo već daju konkretne rezultate na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini. Gospodarski rast nastojimo ostvariti kroz trokut, strukturne promjene utemeljene na nacionalnom programu reformi, investicije i odgovorna fiskalna politika. Drugim riječima moramo bolje raditi, više ulagati i mudrije upravljati proračunom. Svojim djelovanjem nastojali smo pokrenuti strateške projekte, razvijati kulturu političkog dijaloga, poštovanje pravne države i demokratske standarde dovesti na višu razinu. Premda djelujemo u ozračju u kojem se širi pesimizam i defetizam, predanim radom i postupnom transformacijom društva želimo ljudima vratiti potreban optimizam. U tom kontekstu nastojimo razvijati suradnju sa svim relevantnim akterima, poslodavcima, sindikatima, akademskom zajednicom, stručnim i ne vladinim udrugama, medijima, županijama, gradovima i općinama. Na inicijativu Vlade od početka mandata doneseno je 266 zakona. U velikoj većini, kroz redovni postupak i javno savjetovanje. I u protekloj smo godini nastavili diljem Hrvatske održavati sjednice Vlade i sastanke sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina. Posebno mi je drago da svih 8 zastupnika nacionalnih manjina podržava Vladu a da u partnerskom odnosu radimo na ostvarivanju operativnih programa za nacionalne manjine, štitimo i unapređujemo manjinska prava usprkos njihovom sve glasnijem propitkivanju od pojedinih aktera, inicijative koje žele smanjiti prava manjina podrivaju dosegnute demokratske standarde i tome se kao Vlada protivimo. Na tom tragu uvažene zastupnice i zastupnici predstaviti ću vam današnje izvješće kroz četiri tematska područja: jačanje vladavine prava, konkurentnije gospodarstvo i ravnomjerniji razvoj, zaštita obitelji, tolerantnog i pravednog društva te jača i sigurnija Hrvatska u Europi i svijetu. Kao članica EU Hrvatska je dio obitelji slobodnih europskih nacija koji dijele zajedničke vrijednosti među kojima je vladavina prva jedna od temeljnih. Međutim, svjedočimo i negativnim pojavama koje ukazuju na to da je još mnogo posla pred nama kako bismo uistinu učvrstili naše institucije. Država ne može biti prava potpora građanima ako njezine institucije nisu učinkovite, odgovorne i svima dostupne. Moramo uložiti dodatan napor u profesionalizaciji javnih službi i državnih institucija kako bismo osigurali brzu i učinkovitu uslugu svim našim građanima, puno povjerenje u državne institucije i njihovo zakonito postupanje. Zbog toga je snaženje hrvatskih institucija naša ključna, trajna i zajednička zadaća. U pravosuđu već niz godina imamo kontinuirano smanjenje broja neriješenih predmeta na sudovima. U lipnju 2016. bilo je 528 000 neriješenih predmeta, a dvije godine kasnije taj broj je 424 000. Dakle broj neriješenih predmeta smanjen je za 20% ili ti 104 000. No usprkos značajnim pomacima stanje u Hrvatskom pravosuđu još uvijek nije zadovoljavajuće. Poštujući neovisnost pravosuđa, želimo sudove i državno odvjetništvo učiniti djelotvornijim i to bržim procedurama, boljom opremljenosti i efikasnijom organizacijom. Donošenje 6 pravosudnih zakona omogućilo je reorganiziranju mreže pravosudnih tijela te bolju dostupnost sudova. Jedan od glavnih elemenata te reorganizacije bilo je spajanje prekršajnih s općinskim sudovima, a istodobno je broj pravosudnih tijela dodatno smanjen sa 116 na 108. Moderniziramo i digitaliziramo pravosuđe širenjem e komunikacije. Osim učinkovitosti pravosuđa, zakonodavnim izmjenama adresirali smo i pitanja transparentnosti, odgovornosti i neovisnosti pravosudnog sustava. Tako smo novim propisima uveli transparentni sustav imovinskih kartica koje će biti javno dostupne od sljedeće godine. Usvojili smo nova rješenja koja će suziti prostor za arbitrarnost i omogućiti izbor najboljih kandidata za pravosudne dužnosti. Istodobno smo pripremili i prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača kako bi se dodatno zaštitili oni koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti. Takvu zaštitu uvijek trebaju imati i novinari koji imaju važnu ulogu jer je sloboda medija važna sastavnica demokratskog društva. Sve su ovo mjere kojima želimo preventivno djelovati na postojeće koruptivne rizike i time jačati povjerenje građana u pravosudne institucije. Nažalost događaji povezani uz kompromitaciju tajnih izvida i odavanje posebnih mjera dodatno su narušili povjerenje u sustav. Naglašavam da se neovisnost pravosuđa manifestira ne miješanjem u rad pravosudnih tijela te poštivanjem njihovih odluka, međutim očekujem, a to je i stav cjelokupne javnosti, da pravosudne institucije savjesno, učinkovito i odgovorno izvršavaju svoje ovlasti u borbi protiv kriminala bez političkih pritisaka, ali uz punu podršku ove vlade. Želim jasno poručiti da u Hrvatskoj nitko ne može biti i neće biti iznad zakona. Birokratizirana javna uprava postupno, ali sigurno odlazi u povijest. Spajamo ili ukidamo više od 50 agencija s javnim ovlastima čime radimo uštede ili poboljšavamo sustav javne uprave. Gradimo učinkovitu i digitaliziranu upravu koja je na usluzi građanima. Uspostavlja se objedinjena informatička infrastruktura za sve državne elektroničke usluge. Kroz sustav e građani 610 000 registriranih korisnika se može povezati s liječnikom opće prakse, prijaviti rođenje djeteta, pribaviti jedinstveni akt za građenje, vozačku dozvolu i koristiti ukupno 52 e usluge čime štede i vrijeme i novac. U pripremi je aplikacija za mobitele koja će sve to objediniti. Zakonom o jedinicama lokalne i područne samouprave osigurali smo stabilnost demokratski izabrane vlasti na 4 godine tako da u fokusu budu lokalni razvojni prioriteti. Jedinicama lokalne i područne samouprave propustili smo prihod od poreza na dohodak čime smo ih financijski osnažili te nastavljamo s fiskalnom decentralizacijom. Predugo neiskorišten potencijal državne imovine danas stavljamo u funkciju gospodarskog rasta doneseno je više od 1950 odluka kojima je reaktivirana državna imovina. Upravljanje smo decentralizirali tako što smo županijama, gradovima i općinama prenijeli ovlasti upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu i time ih stavili u službu gospodarskog razvoja lokalnih sredina. Unapređujemo i upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu države na visokim standardima korporativnog upravljanja. kada je riječ o stvaranju konkurentnijeg gospodarstva i ravnomjernijeg razvoja, želim podsjetiti odakle smo krenuli i kakvi su bili makro ekonomski pokazatelji još ne tako davno. Zbog velikih financijskih neravnoteža, deficita od 17 milijardi 2014. i javnog duga koji je dosegao 85% BDP-a Hrvatska se do 2017. nalazila u proceduri prekomjernog proračunskog manjka svi pokazatelji su bili negativni, a oporavak nije bio na vidiku. Međutim odgovornim upravljanjem financijama, provođenjem nacionalnog programa reformi i programa konvergencije to smo preokrenuli. Ubrzano smanjujemo javni dug čiji je udio u BDP-u do kraja godine trebao pasti na 74,5%, a planiramo ga do 2021. godine spustiti na 65%. u 2017. ostvarili smo suficit opće države od dvije milijarde i 750 milijuna kuna, a u prvih 6 mjeseci 2018. ponovno imamo višak od milijardu i 600 milijuna kuna. BDP kontinuirano raste po stopi do 3%, ali na zdravim temeljima što je dugoročno bolje od veće stope rasta temeljene na zaduživanju. Izvoz roba i usluga raste nam za 5,6% u odnosu na isto lanjsko razdoblje dok je potrošnja kućanstava rasla po stopi od 3,6%. Hrvatska je već niz godina i u proceduri prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, a s obzirom na ostvareno i planirano želimo ispuniti kriterije kako bismo iz te procedure izašli što prije. Kamate na javni dug spustili smo s 12 na ispod 10 milijardi kuna i nastavljamo u tom smjeru, a smanjenje su i kamate na kredite građanima i poduzećima. Refinancirali smo nepovoljne kredite cestovnih tvrtki čime godišnje štedimo na kamatama 50 milijuna eura. Dok je naš kreditni rejting dva puta smanjivan između 2012. i 2015. prošle su godine sve tri vodeće svjetske rejting agencije poboljšale izglede našeg kreditnog rejtinga. .../Govornik se ne razumije. podigle su naš kreditni rejting za jednu razinu u stabilne izglede, što je prvi put u posljednjih 15 g. Danas se nalazimo na korak do investicijskog rejtinga, što je naš cilj u narednom razdoblju. Pojednostavili smo porezni sustav, reformom, koju provodimo od siječnja 2017. i porezno rasteretili građane i poduzetnike. Porezni teret nastojimo ravnomjernije rasporediti, na sve porezne obveznike kako bi sustav bio stabilniji i pravednije. Dvije najznačajnije nove mjere koje će od nove g. dodatno rastereti građane su prepolovljenje stope PDV-a na svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće, dječje pelene, te novo smanjenje opterećenje plaća. Tim će se mjerama građane i poduzetnike porezno rastereti za 2,7 milijardi kn, dok ukupno porezno rasterećenje u sva 3 kruga porezne reforme iznosi čak 6,3 milijardi kn. Radimo i na ključnom pitanju zapošljavanja. Samo u protekloj g. broj zaposlenih povećan je za 71000 i u prvom kvartalu iznosio je milijun Hrvatska bilježi jednu od najviših povećanja stope zaposlenih u EU. S 56,8 na početku mandata u ovom bi kvartalu mogla doseći 63%, a do kraja mandata želimo realizirati naš cilj od 68% zaposlenih. I dalje imamo 130 tisuća nezaposlenih, no taj je broj najmanji od '90. g. i neusporedivo manji od preko 350 tisuća koliko smo imali nezaposlenih prije svega 4g. Na početku našeg mandata opća stopa nezaposlenosti bila je 13,4%, dok je danas na rekordno niskoj razini od 7,9. Smanjili smo stopu nezaposlenosti mladih, koji je u 2013. iznosila otprilike 49%, a danas je na 22% i nastavlja padati. U politike zapošljavanja uložili smo 4,5 milijarde kuna u prve dvije godine mandata, od čega je većina iz europskog socijalnog fonda, čime stimuliramo otvaranje novih radnih mjesta. Jedan od njih je projekt zaželi, koji zapošljava preko 7000 žena u ruralnim krajevima, koji se brinu za 35000 staračkih kućanstava. Time reaktiviramo radnu snagu, ali i pružamo skrb našim starijim sugrađanima. Prosječna plaća u mandatu ove Vlade porasla je za 710 kn. Povećali smo i minimalne plaće 2 puta po 5%, što je više nego u prethodnih 9 g. između 2011. i 2015. povećana je za svega 215 kn, a samo u 2018. efektivno su povećane za 8,2%, odnosno za 270 kn na 3545 bruto kn, jer od ove g. prekovremeni rad te rad nedjeljom i blagdanom više ne ulazi u minimalnu plaću, nego se dodatno plaća. Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima, od sistemskog značaja, izbjegli smo negativne posljedice, kojem je slom Agrokora, mogao nanijeti gospodarstvu Hrvatske, ali i zemalja u regiji i time spasili 60000 radnih mjesta. Zakon je u međuvremenu priznat kao jedan od insolvencijkih zakona u članicama EU, kao i pred sudovima u Engleskoj, Švicarskoj i SAD-u. Stabilizacijom Stabilizacijom poslovanja Agrokora otklonili smo i nepravedne trgovačke praske, koje su gušile male i srednje dobavljače. To je strukturna promjena za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Uspješnom nagodbom, pokazalo se da je država sposobna, odgovoriti na najveći izazov od hrvatske neovisnosti, a to je stabilizacija ove najveće hrvatske kompanije, te da smo sposobni upravljati i složenim procesom, trenutno najvećeg restrukturiranja u Europi. Bitno je još jednom naglasiti, da su sva plaćanja dobavljača i ukupan trošak restrukturiranja urušenog poslovanja podmireni iz poslovanja imovine same kompanije, bez trošenja novca poreznih obveznika. Brodogradnja, jedna od važnijih industrijskih grana Hrvatske, suočava se s problemima kumuliranih tijekom prošlih g. Krajem '80. Hrvatska je po brodograđevnoj proizvodnji bila 3 na svijetu, danas smo na 9 poziciji globalno, odnosno, drugi u europskim razmjerama. Međutim, istina je da je Hrvatska brodogradilištima podijelila oko 31,7 milijardi kuna, državnih potpora u zadnjih 25 g. a a jamstvo vlade od 716 milijuna kn u siječnju omogućilo je funkcioniranje Uljanika i 3.Maja praktički cijelu ovu kalendarsku g. Ova vlada je zainteresirana da hrvatska brodogradnja opstane, ali, na načelima tržišne ekonomije, u skladu sa hrvatskim i europskim propisima. Stoga je potrebno da u suradnji s upravama brodogradilištima, potencijalnim strateškim partnerima i Europskom komisijom, pronađemo model restrukturiranja, koji će omogućiti održivo poslovanje i proizvodnju i očuvati radna mjesta. O tome svakodnevno predstavnici vlade vode razgovore, uključivši i danas, dok smo mi ovdje u Hrvatskom saboru. Pitanje reforme mirovinskog sustava, goruće je pitanje, koje se međutim, godinama nije rješavalo, premda je situacija postojala sve ozbiljnija. Od 38 milijardi kuna, potrebnih za isplatu mirovina, samo 21 milijarda pokriva se iz doprinosa. Preostalih 17 milijardi nadoknađuje se iz državnog proračuna. Činjenica da 15% proračuna ide na mirovine, pokazuje da sustav danas nije samo održiv. Da stvari budu složenije, imamo izrazito nepovoljan omjer umirovljenika i zaposlenih, jedan, na samo 1,26 a naši umirovljenici u prosjeku imaju samo 30 g. radnog staža, za razliku od primjerice 38 u Njemačkoj. U takvim okolnostima mirovinskom reformom, želimo omogućiti sadašnjim umirovljenicima da rade 4 sata, i primaju punu mirovinu. Predlažemo povećanje najnižih mirovina za 3% i rješenje statusa 248 tisuća umirovljenika koji ako se ništa ne poduzme neće imati ni za najnižu mirovinu. Otvaramo perspektivu mlađim generacijama kroz jačanje drugog stupa, promovirati ćemo treći dobrovoljni stup a osnivamo i državno mirovinsko osiguravajuće društvo kako bi naši umirovljenici imali veće mirovine. Obećali smo povećanje mirovina za 5% a u prve dvije godine mandata smo ih već povećali za 6,3%. Do kraja mandata ćemo raditi na tome da mirovinski sustav učinimo održivim i pravednijim a mirovine i dalje povećavamo. U globalnim uvjetima četvrte industrijske revolucije prevladavaju 4 riječi koje za Hrvatsku znače mnogo: konkurentnost, inovacije, digitalizacija i investicija. Konkurentno poduzetništvo i inovacije ključ su gospodarskoga rasta kojima se administracija i nedovoljna učinkovitost uprave nažalost čine kao barijere. Od početka mandata aktivno radimo na rasterećivanju gospodarstva i stvaranju pozitivne investicijske klime koja će pridonijeti gospodarskom rastu. Samo u ovoj godini uštedjeti ćemo gospodarstvu 625 milijuna kuna čime opterećenje smanjujemo za 12% a novim administrativnim rasterećenjem do kraja 2019. smanjiti ćemo opterećenja poduzetnika za 30%. Postupak javne nabave učinkovitije i transparentnije. Više se ne odabire samo najniža ponuda već ekonomski najisplativija. A uvodimo i elektronički račun u javnoj nabavi što će ubrzati poslovne procese. Boljim propisima i procjenom učinaka propisa na malo i srednje poduzetništvo olakšali smo poslovanje, uveli veću fleksibilnost i transparentnost, pojeftinili postupke, povećali pravnu sigurnost te osigurali kvalitetnije tržišno natjecanje. Objedinjujemo inspekcijske službe u jedan državni inspektorat čime ćemo osigurati bolju koordiniranost i smanjiti broj inspekcija. Uspostaviti ćemo cjeloviti postupak javne nabave bez papira čime će se postići ušteda do 6 do 13% ukupnog iznosa javne nabave odnosno od preko 2,6 milijardi kuna. Cilj nam je kroz Strategiju digitalne tansformacije i uvođenja različitih e-usluga poduzetnicima uštedjeti vrijeme i olakšati im poslovanje. Unaprijediti ćemo i obrtništvo izmjenama i dopunama Zakona o obrtu i unaprijediti sustav obrazovanja na principu dualnog obrazovanja. Investicije igraju važnu ulogu u razvoju zemlje, u 2017. privukli smo 1,84 milijarde eura investicija, najviše još 2009. a 2018. a 2018. biti će rekordna sa čak 2 milijarde eura stranih ulaganja što je nikad dosegnut godišnji iznos. Među njima je niz ulaganja u turizam, u informacijsko komunikacijske tehnologije, proizvodnju i prometnu infrastrukturu. Lakšim prijavama u posljednje 2 godine dodijelili smo gotovo 1800 potpora gospodarstvu u vrijednosti od 2,7 milijardi kuna koje bi trebale otvoriti ili sačuvati više od 8 tisuća radnih mjesta. Za našu Vladu iznimno je bitan ravnomjerni regionalni razvoj svih područja Domovine. Ne možemo biti zadovoljni time da je prosječni dohodak po stanovniku jednog Slavonca 2x manji nego jednog Zagrepčanina. Zato je snažna potpora manje razvijenim krajevima jedan od prioriteta Vlade. Povećali smo izdatke za regionalni razvoj u aktualnoj i prošloj godini na 700 milijuna kuna što je 3x više nego u razdoblju 2012./23015. Uspostavili smo jasan zakonski okvir za poticaj ravnomjernog razvoja, a u strategiju regionalnog razvoja do kraja programskog razdoblja pripremamo i sveobuhvatnu nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. Uspostavljamo okvir za brži razvoj potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja, otoka, grada Vukovara kao i stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima. Jednostavnije i bolje ugovaramo sredstva iz EU fondova. Nakon prve tri godine članstva u EU koncem 2016. zatekli smo svega 9% ugovorenih sredstava od 10,7 milijardi eura koji su nam na raspolaganju. Taj podatak govori za sebe. Predanim radom u posljednje 2 godine podigli smo danas taj broj ugovorenih na 54% a do kraja godine trebali bismo doseći 60%. Samo za zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i reformu javne uprave objavili smo natječaje iz Europskog socijalnog fonda u visini od čak 9 milijardi kuna. Pokrenuli smo i poduzimamo konkretne napore u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem kroz kojih 18,8 milijardi kuna iz europskih fondova ulažemo u projekte na području 5 slavonskih županija i uspostavljamo prioritete razvoja istočne Hrvatske. Demografske izazove i slabiji gospodarski rast u Slavoniji nastojimo nadomjestiti s do sada ugovorenih 7,8 milijardi kuna, odnosno 42% predviđenoga iznosa a potpisan je i razvojni sporazum 5 županija za Slavoniju, Baranju i Srijem. Vjerujemo da će projekt biti uspješan model za investicije i u drugim krajevima Hrvatske. Povezujemo Hrvatsku i izgrađujemo prometnu infrastrukturu. Samo iz EU fondova ugovorili smo 14 milijardi kuna infrastrukturnih ulaganja. Odlukom o gradnji pelješkog mosta uz 85% sufinanciranje iz EU fondova stati ćemo na kraj prometnim gužvama i nakon 300 godina teritorijalne odvojenosti povezati ćemo jug Hrvatske. Osim financijskog nastavljamo i dalje s operativnim restrukturiranjem u cestarskim društvima. Kao mediteranska pomorska država strateški razvijamo pomorski sektor, pomorsko dobro i luke. Prvi put stvorili smo uvjete za europsko financiranje projekata za razvoj lučke infrastrukture. Nakon pomaka u cestovnom i pomorskom sektoru vrijeme je da moderniziramo željezničku infrastrukturu koja je u lošem stanju i željeznice učinimo konkurentnima za prijevoz putnika i robe. Zato smo pokrenuli veliki investicijski ciklus od preko 3 milijarde eura do 2030. godine. Bez novih investicija, nema razvoja željeznica kao ekonomski i ekološki najpovoljnijeg kopnenoga prijevoza. Nakon parnog stroja, elektrifikacije i elektronike u tijeku je četvrta industrijska revolucija koja se temelji na digitalizaciji, internetu stvari, umjetnoj inteligenciji, nano, bio i neuro tehnologijama. Svijet u koji ulazimo za samo nekoliko godina bit će sasvim drugačiji od sadašnjeg. Hrvatska se za to mora pripremiti i integracijom u digitalno tržište EU i na državnoj razini. Nacionalnim širokopojasnim planom programiramo izgradnju infrastrukture za ravnomjernije uvođenje novih tehnologija i dostupnost brzog interneta diljem Hrvatske. Zato mi je posebno drago da je razvojno istraživački centar Ericssona Nikole Tesle otvoren u Osijeku koji na taj način postaje jedno od Europskih IT središta. S rastućim energetskim potrebama pitanje energetske sigurnosti danas poprima sve veću geopolitičku dimenziju. Kako bismo osigurali sigurnost opskrbe i energetsku neovisnost Hrvatske tijekom posljednje 2 godine intenzivno radimo na pripremi projekta LNG terminala na otoku Krku uz poštivanje najviših ekoloških standarda. Poseban zakon koji smo donijeli pomoći će da se projekt uspješno dovrši, obnavljamo više od 600 javnih zgrada diljem Hrvatske, a od iduće godine subvencioniramo obnovu i privatnih kuća radi poticanja energetske učinkovitosti i građevinskog sektora. U iduće dvije godine za to ćemo iskoristiti 5 milijardi kuna. Razvoj hrvatskog sela i poljoprivrede kao važna sastavnica gospodarskog razvoja jedan su od najvažnijih prioriteta programa vlade. Radi podizanja konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika i ribara te ravnomjernijeg razvoja naših ruralnih krajeva prošle godine isplaćeno je preko 4 i pol milijarde kuna potpora, a ove godine u okviru programa ruralnoga razvoja ugovoreno je već 9,4 milijardi. Pojednostavili smo i skratili procedure u ostvarivanju potpora ključnim zakonskim propisima o poljoprivrednom zemljištu, o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom reformiramo poljoprivredni sektor. Kao što smo i obećali morsko ribarstvo i akvakultura stekle su status strateških gospodarskih djelatnosti. Olakšali smo financiranje poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora s milijardu kuna kredita i jamstava. U fokusu nam ostaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima želimo osigurati veću dostupnost novca iz europskih fondova. S prosječno preko 390kg otpada po stanovniku od presudne je važnosti uspostaviti moderan sustav gospodarenja otpadom koji od otpada stvara resurs. Time ćemo zaštiti naš okoliš, ali i ostvariti velike uštede. Stoga radimo na razvoju cirkularne ekonomije, na povećanju energetske sigurnosti i učinkovitosti, ali i učinkovitosti vodno komunalnih gospodarstava. Time pridonosimo i globalnoj borbi protiv klimatskih promjena u koju se svi trebamo uključiti. Donesen je poseban zakon koji nam omogućava integralno upravljanje vodama i bolje očuvanje naših nacionalnih vodnih resursa. Kapitalnim projektom zaštite od projekta karlovačko-sisačkoga kraja sa 92km novih nasipa i rekonstrukcije 42km postojećih smanjit ćemo rizike od poplava. Turizam je važna gospodarska grana koja čini petinu hrvatskoga BDP-a. nakon rekordne 2017. doživjet ćemo još bolju 2018. godinu. Već sada imamo 6% više dolazaka i 4% više noćenja. U odnosu na ovo razdoblje lani i mjesec dana ranije smo dosegli 100 milijuna noćenja. Do kraja godine očekujemo 19 i pol milijuna dolazaka, 106 milijuna noćenja i prihod iznad 12 milijardi eura. Do kraja godine u turizam ćemo uložiti gotovo milijardu eura što je 15% više nego 2017. i gotovo 40% više nego 2016. Jačamo položaj Hrvatske kao avio destinacije što je dovelo do otvaranja 70 novih avio linija čime postajemo dostupniji turistima iz udaljenijih država. U današnjem, brzo mijenjajućem svijetu, obrazovanje i znanost javna su dobra posebno važna za postizanje osobnog, gospodarskog i društvenoga razvoja. Nužna i dugo očekivana reforma školstva se počela provoditi. Osigurali smo pravni okvir i sredstva, a temeljem društvenog koncensusa namjeravamo donijeti kurikularne dokumente koji će omogućiti učenicima stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kurikulumi moraju istodobno učvrstiti identitet naše djece i naših mladih kroz hrvatski jezik naše vrijednosti, našu kulturu i povijest te ih pripremiti za potrebe sve dinamičnijeg i zahtjevnijeg tržišta rada. Stručno analiziramo i vrednujemo sve promjene koje uvodimo u sustav, digitaliziramo i tehnički opremamo škole, a informatiku smo uveli u 5. i 6. razred OŠ kao obavezni predmet, unaprijedili smo strukovno obrazovanje i za strukovne škole osigurali milijardu kuna. 25 strukovnih škola podignuto je na razinu regionalnog centra kompetentnosti, što znači novu opremu u strukovnim školama, ulazak učenika u svijet rada te edukaciju učitelja. Do kraja 2020. oko 67 000 studenata primit će stipendije u ukupnoj vrijednosti od pola milijarde kuna zbog nepovoljnog socioekonomskog položaja ili za studij u stem području. Radi unapređenje hrvatske znanosti osnovano je 13 znanstvenih centara izvrsnosti kojima je dodijeljeno više od 370 milijuna kuna. stvorili smo nužne preduvjete za zapošljavanje 350 mladih znanstvenika, a time i za njihov ostanak u Hrvatskoj. osigurali smo milijardu kuna za znanstvenu opremu i infrastrukturu što je najveće opremanje hrvatske znanosti u zadnjih 15 godina, a iz europskih fondova sveukupno smo povukli čak 2,8 milijardi kuna. Na području kulture njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštite baštine, podrške stvaralaštvu u kreativnim industrijama, promocije hrvatske kulture umjetnosti u domovini i svijetu te međunarodnoj suradnji naše su trajne zadaće. U tu svrhu povećali smo proračun Ministarstva kulture koji sada iznosi gotovo 1% državnoga proračuna čemu je doprinijelo i bolje ugovaranje sredstava iz EU fondova. Usvojili smo 3 cjelovita zakona: Zakon o audiovizualnim djelatnostima za poticanje ulaganja u filmsku proizvodnju i izvoz filmskih usluga uključujući i videoigre rastuće tržište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 Poštovane zastupnice i zastupnici, u središtu politike Vlade RH nalazi se stvaranje solidarnog i pravednijeg društva, a osobito jačanje obitelji kao njegove temeljne jedinice. Izrazito negativni demografski trendovi i starenje problem su cijele Europe pa tako i Hrvatske. U kontinuiranom negativnom trendu koji traje od Drugog svjetskog rata broj rođenih je pao sa 95 na oko 37 tisuća godišnje. Dok je broj umrlih ostao na razini od 50-ak tisuća, 37:50. Uz to zemlja smo sa tradicionalno velikim iseljavanjem što dodatno pogoršava situaciju osobito od kada se zahvaljujući slobodi kretanja radnika hrvatski državljani mogu zaposliti diljem članica EU. Nema više kvota, nema više radnih dozvola, jedina zemlja koja još dvije godine može štiti svoje tržište rada od dolaska Hrvatskih državljana je Austrija. Sve ostale su kompletno liberalizirale svoje tržište rada i to je razlog zašto se ovaj val iseljavanja događa zadnjih nekoliko godina. Svjesni da je demografska obnova ključna za budućnost Hrvatske uspostavili smo u okviru postojećeg ministarstva i dio koji je izrazito važan za hrvatsku budućnost a to je demografija kao i vijeće za demografsku revitalizaciju. Povećali smo potpore za rođenje djeteta za 50% sa 2663 na 3991 3991 kunu za drugih 6 mjeseci i novčane naknade za nezaposlene roditelje sa 1663 na 2328 kuna mjesečno. Proširili smo krug korisnika dječjeg doplatka na 92 tisuće roditelja i 150 tisuća djece kao i pronatalitetnog dodatka od 500 kuna za 3. i 4. dijete što je proširenje od 50% u odnosu na dosadašnji broj korisnika i prvo povećanje nakon desetljeća. Gradimo ili obnavljamo preko 300 dječjih vrtića, te omogućujemo dvosmjenski rad vrtića u sve boljim uvjetima. Za jačanje mladih i njihovih obitelji nastavljamo subvencionirati stambene kredite i gradimo stanove po programu društveno poticane stanogradnje diljem Hrvatske. Samo lani je kroz mjeru subvencioniranja stambenih kredita 2320 mladih obitelji povoljnije došlo do svog doma a posebno nas raduje da je u tim obiteljima rođeno 250 djece. Preko 3 tisuće zaprimljenih zahtjeva ove godine pokazuje izniman interes i pogođenost ove mjere. U suradnji sa partnerima iz javnog i privatnog sektora planiramo uvesti obiteljsku karticu koja će obiteljima s više djece omogućiti pogodnosti progresivne popuste prema broju djece na razne usluge koje nude partneri. Cilj nam je također pojačati mjere povratka i akcijski plan koji bi hrvatskim iseljenicima olakšao povratak ili iseljenje u Hrvatsku. No moramo imati na umu da su demografska pitanja jedna od najsloženijim i da na tom području nema instant rješenja već se pomaci mjere tek srednjoročno i dugoročno. To je sveopće društveno pitanje koje zahtjeva zajednički angažman i samo općom mobilizacijom i osviještenošću moći ćemo preokrenuti negativne demografske trendove. U tome su posebno važni mladi nositelji novog razvojnog ciklusa u Hrvatskoj i najdinamičniji dio društva, svjesni smo njihovih problema i nesigurnost zaposlenja koje im se često nudi. Projekte mladih financiramo sa 6,3 milijuna kuna a radi poboljšanja dijaloga o javnim politikama za mlade oformili smo i Vladin Savjet za mlade. Želimo mladima stvoriti uvjete za bolji život kako bi ovdje ostali i gradili svoju budućnost. Radi zaštite žrtava žena od nasilja i obiteljskog nasilja ratificirali smo Konvenciju Vijeća Europe za suzbijanje nasilja u obitelji poštujući pri tome hrvatski ustavni poredak. I unatoč onoj kampanji kojoj smo bili svjedoci želim kazati da je naša interpretativna izjava koja je dio Zakon o potvrđivanju i ovdje je prihvaćena u Hrvatskom saboru među pravnim stručnjacima Vijeća Europe, ne samo pozdravljena i prihvaćena bez i najmanje rezerve nego se smatra kao model za druge države članice da olakša proces ratifikacije ove Konvencije i da se stvari vrate na njenu bit a to je sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Sprječavanje obiteljskog, vršnjačkog i svakog drugog oblika nasilja je civilizacijsko pitanje. Vlada je odlučna poduzeti sve radi njihovog suzbijanja primjerene zaštite žrtava ali i kažnjavanja najstrožeg počinitelja. Osiguranje jednako dostupnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga jedan je od prioriteta programa Vlade ali i poseban izazov u sustavu koji zahtjeva modernizaciju. U tu svrhu provodimo funkcionalnu integraciju 12 bolnica koje će objediniti svoj rad: Vinkovci, Vukovar, Ogulin, Karlovac, S. Brod, N. Gradiška, Osijek, Našice, Šibenik, Knin, Požega, Pakrac. Unapređujemo sustav hitne pomoći kroz funkcionalno povezivanje županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenim hitnim bolničkim prijemom. Preko prioritetnih lista čekanja koje smo unijeli za bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti tijekom 2018. naručeno je preko 14 tisuća bolesnika. I u zdravstvu bolje koristimo europske fondove. Do sada je ugovoreno preko 3 milijarde kuna projekata u zdravstvenoj infrastrukturi, hitnoj zdravstvenoj zaštiti i boljoj bolničkoj skrbi. Financijskog održivosti sustava doprinosi i objedinjeni postupak javne nabave koji provodimo. Podržali smo izgradnju nove bolnice KBC-a Rijeka, izgradnju opće bolnice Pula i planiramo izgradnju Nacionalne dječje bolnice. Liječnici i ostali zdravstveni djelatnici temelj su zdravstvenog sustava zbog čega trebaju podršku države. Financiramo specijalističko usavršavanje preko 200 specijalizanata u području primarne zdravstvene zaštite, priprema se nacionalni plan protiv raka, budući da je rak drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, razvijamo i programe borbe protiv droge. Važna zdravstvena prevencija i faktor borbe protiv ovisnosti je šport. U protekloj godini povećali smo izdvajanja za šport za 23%, a udvostručili smo nagrade za vrhunska športska postignuća na natjecanjima. Osim vice prvaka na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, hrvatski su športaši pokazali talent, upornost i uspješnost na raznim svjetskim i europskim smotrama, na tome im još jednom čestitam. Prvim strateškim dokumentom na području športa unaprijedit ćemo njegovo financiranje. Vodimo brigu o najugroženijim skupinama jer je briga o najpotrebitijima važna zadaća svakog solidarnog društva, a preko pola milijuna naših sugrađana živi s određenom vrstom invaliditeta. U sljedeće 2 godine 15 000 osoba s invaliditetom imat će usluge osobne asistencije zahvaljujući sredstvima osiguranim preko europskog socijalnog fonda. Nakon 20 godina povećana su osobna invalidnina i i doplatak za pomoć i njegu za 20%. Zahvaljujem Ljubice. Zastupnice i zastupnici, jedan od problema koji smo zatekli je veliki broj blokiranih sugrađana. Broj od 325 000 građana u blokadi zbog 43 milijarde kuna duga sami po sebi govorio o akutnosti dugogodišnjeg društvenog problema blokiranih kojemu smo odgovorno pristupili. Vođeni načelom solidarnosti donijeli smo paket zakona za rješavanje pitanja blokiranih kako bismo najugroženijim građanima pružili ruku spasa i omogućili novi početak. Prvo smo proveli jednokratni otpis dugova i time deblokirali 6248 građana u potpunosti. Na takvo postupanje odlučile su se i određene lokalne jedinice te privatne kompanije što pozdravljamo te se nadamo da će biti primjer i drugima. Zatim smo omogućili obustavu provjere ovrha koje su se pokazale nenaplativim. Ovim mjerama, sa ova dva zakona, broj od 325 000 blokiranih smanjen je na 274 000, a iznos blokade je smanjen sa više od 43 milijarde kuna na manje od 19 milijardi kuna. značajan doprinos očekujemo i od jednostavnijeg postupka stečaja potrošača koji bi trebao obuhvatiti oko 80 000 građana. Smanjenje troškova, dodatna zaštita ovršenika, uvođenje elektroničke komunikacije, učinkovitija provedba postupka glavni su ciljevi novog ovršnog zakona, između ostalog isključujemo mogućnost deložacija u zimskom razdoblju, dodatno podižemo iznos zbog kojeg se ne može ovršiti nekretnina s 20 na 40 000 kuna i proširujemo krug primanja izuzetih od ovrhe. Stvaramo moderniji sustav naplate koji će osigurati jeftinije, brže i djelotvornije namirenje vjerovnika uz pojačanu razinu zaštite ovršenika. Pitanje Domovinskoga rata i pitanje hrvatskih branitelja izrazito je važno i za cijelo hrvatsko društvo, ali i za našu vladu. Mi stoga posebnu pozornost posvećujemo hrvatskim braniteljima koji su za hrvatsku slobodu dali nemjerljiv doprinos, a često su ranijih godina bili nedovoljno uvaženi. Zbog toga smo osnažili odnos prema Domovinskom ratu. Uz zaštitu digniteta Domovinskog rata, čije operacije dostojanstveno obilježavamo, iskazujemo dužno poštovanje prema ulozi hrvatskih branitelja u obrani domovine, ostvarivanju njene samostalnosti i oslobađanja. U dvije godine povećali smo proračun Ministarstva hrvatskih branitelja za 50% i donijeli novi jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao što smo i obećali. Bitno nam je i rasvjetljavanje sudbine nestalih i kažnjavanje počinitelja ratnih zločina tijekom Domovinskog rata koji ne zastarijevaju. Još početkom godine na inicijativu ove vlade osnovana je posebna skupina u okviru ravnateljstva policije sa zadaćom intenziviranja aktivnosti po tom bolnom pitanju, a posebno u vezi sa zločinima počinjenim u Vukovaru i na Ovčari. Prvi smo također pokrenuli stručnu i argumentiranu raspravu o suočavanju s prošlošću. Kroz nju želimo izgraditi kulturu sjećanja kojom se uvažavaju žrtve, osuđuju totalitarni režimi i individualizira krivnja. Ulaganjem u obrazovanje o ovim temama spriječit će se revizionizam, negiranje, relativiziranje i omalovažavanje žrtava nedemokratskih sustava 20. stoljeća. Poštovane zastupnice i zastupnici, dopustite nekoliko riječi o ulozi Hrvatske u Europi i u svijetu. Transnacionalni izazovi, povećan broj i vrsta sigurnosnih ugroza danas zahtijevaju od svake države prilagodbu i preventivno djelovanje. Premda smo, kao i mnogi, suočeni s raznim pojavama kriminaliteta Hrvatska je globalno gledajući sigurna zemlja, a ukupni kriminalitet u padu je za 5,2%, ipak ulažemo u prevenciju i sigurnosti za svakodnevnu borbu svih kažnjivih ponašanja, osobito pri suzbijanju organiziranog, gospodarskog i kibernetičkog kriminaliteta. Ulazak u Šengenski prostor, strateški cilj Hrvatske koji će podići razinu zaštite naše granice. Želimo do kraja godine ispuniti sve tehničke kriterije kako bismo sljedeće godine bili spremni za ulazak u Šengen do 2020. Pitanje migracija jedan je od glavnih izazova s kojima se Europa danas suočava. Hrvatska ima najdužu, van Šengensku granicu EU i već sada imamo oko 6 i pol tisuća graničnih policajaca, gotovo jednako koliko i sve zemlje jugoistočne Europe zajedno koje štite hrvatsku granicu od nezakonitih migracija. Kako se nalazimo na jedinoj kopnenoj migrantskoj ruti, moramo biti spremni još djelotvornije štititi svoje granice. Stoga ćemo nastaviti ulagati u poboljšanje standarda rada i života policijskih službenika što je nakon niza godina zapostavljanja, pokrenula ova Vlada. Gradimo OS na tradiciji uspješne i pobjedničke hrvatske vojske koja je na krilima izvojevala pobjedu u Domovinskom ratu, povećani obrambeni proračun čime poboljšavamo sposobnost hrvatske vojske i dižemo međunarodni kredibilitet zemlje. Nakon 15 g. donesena je Strategija nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu Domovinske sigurnosti, razvijamo učinkovit sustav Domovinske sigurnosti za koordinirano djelovanje različitih sudionika u svim izazovima policije, vojske, tijela i sustav civilne zaštite, sigurno-obavještajnog sustava, vatrogastva, diplomacije, gospodarstva i lokalne zajednice. Vratili smo hrvatsku vojsku u Sinj, Vukovar, Ploče, krajem godine u Varaždin, kroz 2019. i 2020. u Pulu čime smo povećali brzinu reakcije. Donijeli smo i povijesnu odluku o nabavci višenamjenskog borbenoga aviona F-16 od Izraela čime podižemo spremnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te osiguravamo sposobnost nadzora i zaštite nacionalnog zračnog prostora. Stalno poboljšavamo i životne standarde, radne uvjete i obrazovanje pripadnika hrvatske vojske kojima vraćamo oduzeta prava. Prije 3 mj. obilježili smo 5. obljetnicu članstva Hrvatske u EU-u. U Europskom parlamentu i pred parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe budući da predsjedam Odborom ministara kao i srednjoeuropskom inicijativom, imao sam mogućnost predstaviti hrvatsku viziju Europe te sam tada istaknuo kako želimo biti dio kruga tješnje integriranih članica. Intenzivno radimo na pripremama za naše predsjedanje EU-om koja će biti u prvoj polovici 2020. pripremajući se sa Rumunjskom i Finskom s kojom činimo trio. A to je naša prilika za doprinos daljnjem razvoju europskoga projekta. Prioriteti našeg predsjedanja bit će usmjereni na rast, razvoj, zapošljavanje, energetsku i prometnu povezanost, sigurnost i politiku proširenja. Zagovaramo proširenje Unije na JI Europu jer smatramo da europska integracija može samo učvrstiti mir, stabilnost i prosperitet u ovom djelu svijeta. 20 g. nakon zagrebačkog summita, to je bilo u studenom 2000., Hrvatska želi tijekom predsjedanja Vijećem EU-a na proljeće 2020. ponoviti takav sastanak između čelnika EU-a i država JI Europe. Na proljeće, Hrvatska će biti domaćin vrlo važnog sastanka na vrhu Kina +16. Dio kineske politike jednog pojasa jednoga puta na kojem će sudjelovati kineski premijer i čelnici 16 srednjoeuropskih zemalja i na kojemu očekujemo preko 2000 sudionika. Nakon nedavnog susreta sa kancelarkom Merkel u Berlinu, idući tjedan bit ću u Parizu s predsjednik Francuske Macronom, a to je prigoda da u tako kratko roku sa dvije najutjecajnije europske države, zajednički razmotrimo smjer i prijelomne trenutke koji će se zbivati za EU u slijedećih godinu dana. Također, posjetit ću i Kinu početkom studenoga kako bismo zajednički pripremili i učvrstili suradnju uoči tog summita iduće godine. Cijenjene zastupnice i zastupnici, želim se danas osvrnuti i na BiH s kojom imamo vrlo snažne i bliske veze, u čemu Hrvati kao jednakopravan i konstitutivan narod BiH-u, imaju posebnu ulogu. Vidimo da je na nedjeljnim izborima dezavuiran po treći put sam smisao Daytonskoga sporazuma čime je temeljno načelo jednakosti konstitutivnih naroda a koji je bilo i preduvjet i za međunarodno priznanje BiH-a, prekršeno. Kao jamac i potpisnik daytonsko-pariškoga ugovora, Hrvatska je dužna štititi njegov duh i njegove ciljeve. Temeljem rezultata vidimo da je orkestriranim djelovanjem izigrana stvarna politička volja hrvatskoga naroda u BiH-u kojemu su u nedjelju Bošnjaci izabrali na teritoriju Federacije kao jedinstvene izborne jedinice, Željka Komšića, po treći put za nominalnog predstavnika u Predsjedništvu. unatoč plebiscitarnoj podršci Draganu Čoviću. To što se dogodilo loše je za stabilnost i budućnost cijele BiH-a jer nepotrebno antagonizira Hrvate i Bošnjake. Hrvati su 1992. zajedno sa Bošnjacima na referendumu glasali za neovisnost BiH-a, branili su je od Miloševićeve agresije. Danas su oni ti koji najviše vuku prema EU-u uz snažnu potporu konsenzualnu svih političkih aktera u RH a njima se zauzvrat na ovaj način šalje poruka da njihovi legitimni predstavnici nisu dobrodošli u najvećoj instituciji u vlasti. Ova situacija predstavlja ključan izazov i za Hrvate u BiH-u ali i za Hrvatsku da političkim akterima u BiH-u ali i cijelom međunarodnoj zajednici, ukaže na nužnost ispravljanja ovakvih zlorabljenja. Kad je riječ o Sloveniji, nastavili smo dijalog oko rješavanja graničnog pitanja. Ponudili smo rješenje koje bilo u uzajamnom interesu i ostajemo spremni da u dobrosusjedskom duhu s novom slovenskom Vladom bilateralnim putem riješimo to pitanje. Odnosi sa Srbijom opterećeni su ne samo otvorenim pitanjima iz vremena osamostaljenja i agresije na RH poput pitanja nestalih, kulturnih dobara, regionalne jurisdikcije srbijanskog zakona nego i retorikom kojom se Hrvatska nerijetko difamira u međunarodnoj zajednici na što odlučno odgovaramo u svim međunarodnim forumima. Unatoč nametnutom ratu, Hrvatska je pobijedila i danas je članica EU i NATO-a, važno je da što prije Srbija i njeno vodstvo uzmu to u obzir i usvoje europske vrijednosti. Vodimo brigu o Hrvatima izvan Hrvatske, koji želimo povezati s domovinom, ali i osigurati im zaštitu u drugim državama, tamo gdje su oni manjina, na temelju načelu reciprociteta i poštivanja potpisanih ugovora. Poštovane zastupnice i zastupnici, nakon pola mandata ove vlade, smatram da je u društvu potrebno probuditi optimizam, samopouzdanje i povjerenje. ujediniti narod oko zajedničkih vrijednosti, kako bi individualni uspjesi dali obol zajedničkom uspjehu, štitimo nacionalne interese i učvršćujemo naš položaj i u Europi i u svijetu. Želim na kraju istaknuti nekoliko prioriteta u vremenu koje je pred nama. Prvo nastaviti ćemo osnaživati vladavinu prava i jačati neovisnost i učinkovitost pravosudnih institucija. Nećemo se pokolebati u suzbijanju zlouporaba i jačanju učinkovitosti. Zbog toga nastavljamo i s ubrzanom digitalizacijom javnih usluga, drugo intenzivirati ćemo mjere demografske revitalizacije. Država mora pružiti potporu svakoj obitelji da se odluči na onaj broj djece koje zaista žele. Subvencionirati ćemo rješavanje stambenog pitanja, pružiti primjerenu novčanu i logističku potporu roditeljima, uvesti, kao što sam naglasio obiteljsku karticu i osmisliti dodatne mjere za privlačenje Hrvata koji žive van Hrvatske u domovini. Na gospodarskom planu, dodatno ćemo smanjiti administrativno i porezno opterećenje, gospodarstvo i građana, koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i investicija. Poduzetnici, a osobito izvoznici, pokretači su Hrvatske i zato ćemo olakšati njihovo poslovanje, kako bi lakše mogli povisiti plaće radnicima i zaposlenicima. Do kraja mandata, odgovorno ćemo voditi javne financije, smanjivati javni dug i doseći investiciji rejting, što je bilo nezamislivo prije otprilike 2 g. Peto, još bolje ćemo iskoristit članstvo u EU, raditi na ulasku u Schengenski prostor i provođenju strategije za uvođenje eura kao službene valute u suradnji sa HNB-om. Posvetiti ćemo se unaprijeđenu apsorpcije europskih fondova i pripremiti predsjedanje Vijećem EU, temeljem nacionalnog programa reformi, provesti ćemo niz sektorskih reformi. Prije svega reformu tri najveća državna sustava, za koje su naši sugrađani, najviše zainteresirani, zbog njihovog obima i značaja. Mirovinskog, zdravstvenog i obrazovnog. Dovršiti ćemo strateške infrastrukturne provedbe, kao što su LNG terminal na Krku i Pelješki most, a pripremiti ćemo i veliku modernizaciju hrvatskih željeznica. Zbog značaja za povezanost Hrvatske i vrijednosti sufinancirati u iznosu od 2,7 milijardi kn, kada se izgradi za 3 g. Pelješki most, biti će najopipljiviji simbol hrvatskoga članstva u EU. Svaka od mjera, na kojima svakodnevno radimo, trebala bi poboljšati pojedine aspekte života naših sugrađana, ali kao cjelina, doista, bi trebala mijenjati Hrvatsku i približiti viziju uspješne i moderne države, koja se prilagođava jako brzo mijenjajući globalnim okolnostima. I po dosadašnjem iskustvu, znamo da je taj posao vrlo zahtjevan, ali bilo je zahtjevno i još teže izboriti se za neovisnost, za međunarodno priznanje, pobijediti nadmoćnog agresora u Domovinskom ratu, osloboditi i obnoviti zemlju, ispuniti kriterije za članstvo u EU i NATO-u, bilo je to još zahtjevnije. Zato nećemo štedjeti truda niti energije. A uvjeren sam da možemo uspjeti, stoga vas pozivam i vas zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru, ali i cijelu hrvatsku javnost da nam se pridruži u mijenjanju Hrvatske na bolje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade. Imamo jednu povredu poslovnika, izvolite kolega Bulj. **Bulj, Predsjedniče vi ste povrijedili čl. 3. stavak 5 a to je oduzimanje pravo stanke na temu klubova. Smatram da tom povredom u biti privilegirate Vladu iznad Sabora i klubova. u ovome trenutku klubovi imaju šta reći. Jer izgleda da živimo nakon premjera, da živi kao Lisa u zemlji čudesa. Pa mi smo na dnu EU. Samo na začelju po BDP-u, na začelju smo po svim pitanjima, poljoprivrednici nam odlaze, nema …/Upadica Predsjednik: Hvala vam

Dakle, neću vam čak dati ni opomenu koliko je vrijedna vaša intervencija ova sada, izvolite kolega Maras vi ste tražili stanku bili. Stanku sam odobrio kao što dobro znadete i Klubu zastupnika Mosta i Klubu zastupnika Živog zida, onda je bila 10 min, prije toga sam pitao želi li još netko. Ne možemo imati stanku na stanku, nego stanka dolazi nakon izlaganja. Sada je završio stanka predsjednika Vlade i ja sada dajem priliku, gospodin kolega Maras, tako je, izvolite. Prvo povreda poslovnika, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine predsjedniče, vi ste povrijedili poslovnik u dijelu vođenja, uvrijedili ste kolegu Bulja, ne možete ovakvim opaskama častiti zastupnike, rekli ste da nećete dati čovjeku opomenu, jer on nije vrijedan čak ni opomene. …/Upadica Predsjednik: Ne nisam, nego njegova intervencija./… Jel vi shvaćate koliko je to ponižavajuće za zastupnike i ja vas molim da to više ne radite. Hvala lijepo. **Jandroković, Onda izvolite 2 min imate obrazloženje. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, izgleda da premjer Plenković i ja ne živimo u istoj zemlji, on živi zajedno sa Alisom u zemlji čudesa i bilo bi dobro da se što prije probudi. Ja nažalost živim u zemlji gdje 75% građana nije zadovoljno ovakvom situacijom gdje premijer se hvali pred strancima da Hrvati imaju, njegovi građani imaju niske plaće, gdje poručuje svojim građanima da im je u Hrvatskoj dobro jer je u Africi još gore. Gdje negira stotine i stotine tisuća naših sugrađana koja odlaze svakim danom iz Hrvatske. Gdje nažalost, Vlada rehabilitira i ratne zločince uvrštavajući ih u protokole svojih događanja. Gdje je država paralizirana sukobom unutar HDZ-a i zloupotrebom institucija u tom sukobu koji se prožima do najviših vrhova vlasti. Gdje također korupcija gospodine premijeru, također seže do najviših vrhova vlasti šta vidimo i ovih godina i ovih dana gdje nažalost, situacija oko Borga pokazuje da je postojala svjesna namjera da se pljačka novac iz Agrokora i gdje su se neki obogatili za stotine milijuna kuna. Nažalost, to je sve činjenica. Korupcija, nesigurnost, nestabilnost, unutarstranački sukobi, sve ono šta opterećuje našu zemlju, premijer ovdje ignorira i ponaša se kao Alisa u Zemlji čuda. Ja ga pozivam da se što prije probudi i da vidi da hrvatski građanima ovakvim očima ne vide svoju zemlju. Nju treba mijenjati. Hvala lijepo. Kolega Maras, u ovoj intervenciji niste rekli ono što se tražili prije, samo da podsjetim kolegice zastupnice i zastupnike, rekli ste da imate neku novu informaciju, dakle sada ste održali jedan politički govor. Ja vam odobravam naravno stanku od 10 min jer je to poslovnička odredba, tako da samo, činjenice radi. Izvolite, kolega Beljak, povreda Poslovnika. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, smatram da je povrijeđen Poslovnik, članak 238. i smatram da bi ste trebali našim kolegama Bulju i Marasu uputiti opomenu zbog toga jer skreću s teme, tema je Izvješće predsjednika Vlade sve ono dobro i lijepo što smo čuli sad oni pokušavaju zamagliti na način da skreću temu. Mislim da bi trebali zapljeskati a nitko nije, čak niti vi iz HDZ-a niste zapljeskali našem premijeru zna svemu što je iznio i mislim da prvo vi njima trebate uputiti opomenu a nakon toga pozvati sve nas da zapljeskamo gospodinu Plenkoviću za ovo što je rekao. Hvala. Eto. Evo idemo sada na deset minutnu stanku, do 11, 55.